izvješće pa vas molimo da počnemo sa 20. točkom dnevnog reda, a) i b) objedinjena rasprava: - a) Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 20. rujna 2006. do 3. rujna 2007. godine; - b) Izvješće ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2006. godinu Sukladno članku 19. Zakona o HRT-u Hrvatskom saboru su dostavljena navedena izvješća koja ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Žele li predlagatelji dodatno obrazložiti prijedlog ili da krenemo na raspravu? Ne? Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Možemo krenuti sa raspravom po klubovima. Prvi je klub IDS-a zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolega zastupniče.

potpredsjednice, cijenjeni ravnatelju, uvažena gospodo zastupnici. Ispred nas je Izvješće o radu HRT-a. Malo me to zateklo jer sam očekivao obraćanje ravnatelja. Ali eto ovako da počnemo. Ovaj Zakon prije svega o izboru vijeća to hitno treba izmijeniti, to hitno treba revidirati. Ovo što mi imamo to je naprosto smijurija. Na neki način naštimavanje članova koji će politički u datom trenutku određivati posao za jednu od dvije najjače stranke. Evo sad smo, jučer sam baš slušao vijesti. Kaže, ovih 6 članova dogovoreno je između SDP-a i HDZ-a. Tko će biti sutradan član Vijeća Hrvatske radiotelevizije. Postavlja se pitanje i zašto u Hrvatskoj radioteleviziji naprosto vlada ovakva podjela, na jedne odnosno druge? Pa zato jer vjerojatno znaju da će im sutradan poslodavci biti iz redova jedne ili druge stranke. Znači sadašnji zaposlenici, šefovi, urednici itd. igraju na sigurno. Međutim Hrvatska nije ni samo HDZ ni samo SDP. Hrvatska je jedna pluralna zajednica. Ali taj pluralitet misli nažalost nema prava građanstva na Hrvatskoj radioteleviziji. Ja bih ih volio da nam se prikaže tko je od koje stranke koliko puta u tijeku ove izborne godine, samo ove izborne godine bio na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno tko je koliko od nas dobio minutažu na Hrvatskoj radioteleviziji. Kada bi vidjeli tu minutažu ja mislim da bi mnogima mnogo toga bilo puno jasnije. Danas nažalost i to želim reći imamo novinare ove ili one provenijencije. Zna se točno tko će odraditi posao za ovoga ili za onoga. na drugim europskim televizijama nema i protiv toga se valja boriti. Kao što se isto tako valja boriti i protiv kupovanja minutaže na Hrvatskoj radioteleviziji. Upravo toga se treba najviše bojati. Jednom riječju treba se bojati ne daj Bože da nam se sutradan Hrvatska radiotelevizija prometne, u pod navodnicima "političku stranku". Hrvatska radiotelevizija ne smije biti politički čimbenik pred izbore. Da je Hrvatska na neki način nestabilna zemlja onda ne bih imao protiv toga ništa protiv ako bi vodili jednu liberalnu politiku. Ne smije ne znam na taj način opredjeljivati ni najviši čimbenici u ovoj zemlji od predsjednika Mesića pa na dalje. Na strani 2. općenito sad o radu Vijeća Hrvatske radiotelevizije, takav je naslov, govori se da savjetuje ravnatelja to Vijeće, ravnatelja Hrvatske, valjda, televizije i osobe odgovorne za proizvodnju programa u vezi sa provedbom načela obvezom utvrđenih zakona prema provedenom natječaju, postupku imenuje i razrješava glavnog ravnatelja HRT-a, prema provedenom natječajnom postupku, a na prijedlog glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava ravnatelje HTV-a, Hrvatskog radija, hrvatske te glazbene produkcije, prema provedenom natječaju ili ili natječajnom postupku, a na prijedlog ravnatelja HR, odnosno ravnatelja HTV-a imenuje direktora programa glavnog urednika informativnog programa, daje mišljenje u programskim usmjerenjima radijskog i televizijskog programa, itd., Ono što ja ne mogu oprostiti vlasti zašto se moralo privatizirati 3. kanal. Mislim da je to bilo 100% pogrešno i do današnjeg dana, a mislim da sam relativno dobro informiran, ne znam za koliko novaca je taj 3. kanal privatiziran. Kada se hrvatska nacija, da budem ciničan, da se našalim, tako dobro recimo snalazi sa dionicama onda ajmo privatizirajmo i Hrvatsku radioteleviziju. Jasno, rekoh šalim se, bila bi to ludost kad bi to napravila. Ali je isto tako bila svojevrsna ludost kada se u ovoj zemlji privatizirao 3. kanal Hrvatske radiotelevizije. Umjesto privatizacije televizije mogli smo tada privatizirati "Vjesnik". Sada treba najprije spasiti "Vjesnik" postaviti na neke temelje da bi on uopće mogao egzistirati i protiv sam jasno danas da se privatizira ta novinarska institucija. Hrvatska radiotelevizija je i veliki biznis. Mnogi na Hrvatskoj radioteleviziji sjajno zarađuju. Nije bitno, čak ja ću reći što u ovom trenutku negdje oko 3 stotine ljudi na Hrvatskoj radioteleviziji ima veća primanja od hrvatskih ministara. Bit je da je proračun Hrvatske radiotelevizije u ovome trenutku negdje oko 1 milijarde 505 milijuna kuna za 2006. godinu, a od pretplate se ostvaruje 958 milijuna kuna. Što bi bilo kada bi taj "porez", pod navodnicima, ili pristojbu kako mi to inače zovemo preko noći ukinuli? Hrvatska radiotelevizija ne bi izdržala u toj svojoj nekoj šemi niti 60-ak dana. Ako je tome tako onda bi bilo pošteno da barem 1/5 tog novca od tih 950 i toliko milijuna kuna podijelimo sa svim radio, odnosno drugim privatnim ili ne znam kakvim televizijskim kućama. Jasno je da se to opet u Hrvatskoj neće dogoditi. A ako neće onda ćemo mi imati državnu televiziju. A pošto se na vlasti kao što znamo izmjenjuju dvije stranke onda će se svjesno preferirati preferirati i u buduće politika jedne ili druge političke opcije. I to je bit. Od reklama Hrvatska radiotelevizija 2006. zaradila je 411,8 milijuna kuna. Indeks je 8% u odnosu na 2005. Prihod nije nije vjerojatno srazmjeran utjecaju same Hrvatske radiotelevizije. Sada idu izbori. Vjerojatno će po tom osnovu prihodi ove godine biti 50 možda i 70-ak, 80-ak milijuna kuna više. Međutim svi prihodi od političkih stranaka, i to želim reći ovom prilikom su i manji od prihoda nevladinih udruga, B.a.b.e, GONG, itd. Oni imaju puno veće proračune nego što ima proračun IDS-a. Puno veće, duplo veće. I tako dalje. Znači, razbijmo tu iluziju kako sjajno prolaze samo stranke, bilo spram Hrvatske radiotelevizije, bilo spram udruga, bilo spram ne znam kapitala ili same izvršne vlasti. Ono za šta se osobno zalažem, jasno da Pulski, Riječki studiji dobiju jednu primjereniju tehniku. Ali o tome nekom drugom prilikom. Za plaće na Hrvatskoj radioteleviziji ide 276,2 milijuna kuna. Za plaće na glazbenoj proizvodnji ili produkciji ide 18,4 milijuna ide 18,4 milijuna kuna. Za plaće na općim zajedničkim poslovima ide 77,8 milijuna kuna, za plaće na radiju 101,8 milijuna kuna. Znači za plaće gotovo 700 milijuna kuna. Razumljivo tu su i doprinosi. Istina, na Hrvatskoj radioteleviziji u ovom trenutku radi 3 tisuće 597 radnika. To je brojka iz 2006. godine. U općim poslovima 17%. Gotovo 620 ljudi. Postavlja se pitanje što tamo radi 620 ljudi. Na radiju je 20% 730 zaposlenih, u glazbenoj proizvodnji 5% njih 166, na televiziji 58% 2 Od toga u radiopostajama od Pule do Dubrovnika, od Zadra gore do Osijeka ja sam nabrojao da radi ne znam, možda sam krivo to zbrojio negdje oko 250 ljudi. Ako je tome tako onda ojačajmo te centre, oslabimo Zagreb i vis a vis kvalitete tih regionalnih programa. Na strani 98 dat je podatak da je za vanjsku produkciju isplaćeno 153,8 milijuna kuna ili jedna desetina prihoda Hrvatske radiotelevizije ide za vanjsku Ako gledamo koliko to je u odnosu na plaće, pa to je preko 20% ukupnog prihoda onoga ostalog što preostaje za jedno slobodno disponiranje vis a vis osmišljavanje tog programa. Ja kažem, to je ogroman novac. Ako su televizijske emisije te vrste gledane, ne znam ala "Piramida" onda se vjerojatno u to isplati ulagati novac. Ako te emisije nisu gledane, onda tu praksu valja preispitati. Mnogi bi rekli da je ovdje riječ i o pranju novca. Jasno taj pojam kada govorimo o pranju novca to vrijedi samo za ljude koji su u politici. Za druge, da budem ciničan, to ne vrijedi, ali opet jasno najlakše je prozivati političare, a sebe prikazivati u pravilu žrtvom ove ili one politike i to isto tako valja reći. Na strani 69., 69., ovdje je manje-više dat taj podatak o čemu sam govorio koliko su bili planovi, broj radnika, indeksi itd., neću puno vis a vis vremena o tome govoriti, ali ću reći da dotacija za druge stanice iznosi svega 28,4 milijuna kuna vis a vis one televizijske pretplate kojim se ubire gotovo 950 milijuna kuna. Taj podatak valja povećati vis a vis nekog pluralizma, vis a vis objektivnosti, vis a vis nekog opstanka višestranačja u Hrvatskoj. Ovo jednostranačje koje mi imamo, ne znam dvije opcije, bipularizacija koja se stvara možda je dobra za duhovni mir na Hrvatskoj radioteleviziji, ali nije dobra i za Hrvatsku. I zato taj iznos za ove ostale stanice treba povećati, da li će to biti petina, da li će sada biti jedna desetina, dajmo da se o tome dogovorimo, ali ovih 3% koji koji idu iz tog iznosa od 950 milijuna kuna, ukupno 28,4 milijuna kuna to je jasno nešto što nitko od tih stanica neće odbiti, ali na neki način podcjenjivanje rekao bih tog pluralizma koji bi trebali i u tom gospodarskom informativnom smislu gajiti u Republici Hrvatskoj. Jednom riječju to što imamo, takav odnos nije pošten. Za kraj, ja ne znam bit ću suzdržan prema ovom izvješću i cijedit ću Hrvatsku radioteleviziju prema prema objektivnosti koju bi trebala postići u praćenju ovih izbora. To je ogroman zadatak i zato mislim da će i ova rasprava pripomoći da se ne potiče, da se ne preferira nikoga, nego da jednostavno zavlada taj princip prema svima jednako i jednako pravično. Hvala lijepa kolega Kajin. U ime kluba HSLS-a, poštovani kolega Kramarić. Izvolite.

moramo priznati da ova rasprava dolazi u jedno vrlo, da tajming je prilično dobar i mislim da se o nekim stvarima doista moramo ovdje progovoriti iskreno. Više to nisu ona rutinska izvješća, nego doista izvješće koje dolazi kažem u ovo jedno vrijeme za koje smo svi manje-više posebno senzibilizirani i nije nam svejedno kako će se Hrvatska televizija, taj najmoćniji elektronski medij, uopće medij u Hrvatskoj postaviti spram ovoga što nas čeka. Ja dakako sad mogu biti ovako ciničan pa recimo upravo govoriti o nekim drugim vremenima kada nismo imali iste pozicije, kada su neki se borili za prag pa su čak predlagali da prag bude svega 3% i do sada na kojih 10-tak, 15-tak godina kada se …/Govornik se ne razumije./… relevantna politička stranka ili jedna od najrelevantnijih onda otprilike ovako sve to skupa ovo što kolega Kajin i ja govorimo može im izgledati ovako pomalo jedan naivan pristup svijetu. svijetu. To je upravo ona rekao sam pohvala dosljednosti, odavno je napisana i najčešće nismo skloni da priznamo da smo 90-tih godina zastupali, '92., '93. jedne stavove, a onda 2007. zato što su se stvari malo promijenile zastupamo neke drugačije stavove. Ja sam uvijek bježao od toga i upravo sam se gotovo, to mi je uvijek nelagodno da nekoga drugoga učim njegov posao, pa čak i onda kada sam možda imao i osobnih problema i sa možda nekim stavovima, komentarima koji nisu odgovarali odgovarali mom osjećaju stvarnosti istine, i uvijek sam mislio svak ima pravo na pogrešku, pa i novinari imaju pravo na pogrešku. I novinari imaju svoja uvjerenja i moraju da imaju svoja uvjerenja i to je dobro, ali upravo zato što rade takav posao uvijek bi bilo dobro da budu diskretni da ususpendiraju i da doista poboljšavaju taj profesionalizam kojim se a priori ja zapravo dopuštam da ga imaju, da oni također imaju prema svim akterima političke utakmice. Na žalost nismo, mi imamo jednu sasvim drugačiju situaciju i ta situacija postaje dramatična i ona zabinjava. Možda je bipularizacija hrvatske političke scene naša budućnost, čak jedna. Ja se isto, kažem možda, rekao sam kondicionalno, čak i jedna predsjednica jedne stranke koja nije ni na lijevom ni na desnom polu, nego negdje u sredini kaže da je to možda naša budućnost. Ja dopuštam da ona tako misli. Možda je to čak i legitimno. Može se to doista i dogoditi, ali ovoga momenta nije takva situacija, realitet je ipak nešto drugo. Hrvatska politička scena niti nema tu aglosaksonsku tradiciju. Ja neću biti ni republikanac, ni demokrat nego doista mislim da je hrvatski politički spektar kudikamo bogatiji. I onda ako je to tako, ako to i građani priznaju onda to imamo i mi ovdje koji sjedimo tražiti da se tako ponaša i Hrvatska televizija. Ne može ona falsificirati političku volju građana Republike Hrvatske. Ali nažalost, to se događa. To se surovo događa. I upravo ja bi molio one koji su nekada bili u poziciji da se doista bore da prežive, da se bore za svoje pravo glasa, a netko im je stvarao taj politički prostor da i oni imaju svoje pravo glasa, da sada kažu da ovo što se događa, da nije dobro. Da je to opasno. To je opasno i za politički ali i ini život u ovoj zemlji. Ali nažalost to je gotovo unazad jedno sedam, osam godina to postaje praksa i mi se bunimo. Ali dok nas ne opali po glavi i one koji sada misle da je to dobro, mislim da se neće bitnije promijeniti. Ali nažalost nažalost moramo konstatirati da je Hrvatska televizija ponajmanje javna televizija, da je ona partijska odnosno dvopartijska televizija i da doista da se na tome sustavno radi i nikome ništa. …/Govornik se ne razumije./… poštuje se lijeva i desna strana u ovom Parlamentu.

kada je bilo ovdje ljudi koji su predlagali da prag bude 3%. Bilo je ljudi koji su ovdje sjedili i predlagali da izborni prag bude 3%. SDP-a. Iz SDP-a su predlagali da bude prag 3%. Ali, i upravo to, ja tome ne zamjeram. I …/Govornik se ne razumije./… šta će kolega Jurjević ispraviti, ali to je doista, to je istina. To postoji zapisano. To postoji zapisano. To nisam sada ja to, da manipuliram vama ili javnošću. Ali nije to, to je vaše pravo da čovjek želi da politički preživi. Ima pravo da preživi. Ja sam i onda mislio da socijaldemokracija pa makar bila i impregnirana i makar bila na neki način i pomalo izmišljena, pomalo starana, da treba na hrvatskoj političkoj sceni. …/Upadica se ne čuje./… Ja ne bih želio da ovo prođe u šali. Ovo što je kolega Kajin govorio, a ja… **Arlović, Mato (SDP)** Samo vi kolega nastavite, to se i ovako prenosi pa će narod čuti. Samo nastavite. **Kramarić, Zlatko (HSLS)** Ne, ja vjerujem da će narod čuti. I kolega Arlović i upravo ne bi ovo radio da ne vjerujem u narod znate. Narod je ipak puno politički pismeniji nego što to mi poneki put mislimo, pa čak i onda kada ga uspijemo zavarati. Znate nije mala stvar ako se cijeli politički život ne znam kreće između dvije političke opcije, onda ono što ljudi gledaju na televiziji misle da je to istina. To je činjenica. Ako vi doista sustavno ponavljate ono da puštate onu kartu ubij se, onda da karta će se… Pa hvala Bogu jer su građani grada Osijeka su uvijek se pokazali nešto politički mudriji od nekih drugih dijelova Hrvatske. ja bi se vratio ovo da mi taj politički realitet bi trebali ispoštivati i da je to dobro. Zato kažem ja bih normalno onda u tom kontekstu, kontekstu poštivanja realiteta ako se mi zalažemo, ako se mi zalažemo upravo za te suptilan pristup, za upravo da doista si ne dopustimo da netko treći hendikep trku. To je nešto najtragičnije i nešto što je zapravo najopasnije. Zato ja uvijek kažem, u lažiranim utakmicama ja ne bih volio biti pobjednikom. Zna se što su lažirane utakmice. Utakmice koje i tako. Tako isto i ovdje. Ono o čemu je isto kolega Kajin nakratko bio rekao. Problem decentralizacije, ako smo za decentralizaciju znači spuštanje svih tih ovlasti, ingerencija pa i financijskih kapaciteta na što nižu razinu, to otprilike bi trebalo vrijediti i za Hrvatsku televiziju, da upravo pored Zagreba postoje upravo neka središta gdje imaju pravo da kreiraju i svoj program i svoje viđenje svijeta. Da to se mora osjetit. Ja mislim da je 3% da je to premalo. To smo i zadnji puta bili govorili, još kada je kolega Vujić bio ministar kulture smo ga upozoravali upravo na taj aspekt decentralizacije, regionalizacije koji je upravo nužan i koji na neki način …/Govornik se ne razumije./… poštuje zapravo hrvatski razvoj, hrvatsku tradiciju, hrvatsku prošlost. I to su činjenice. Zagreb nikad nije bio nije bio Pariz i nije imao onu težinu što nije imao Pariz za razvoj Francuske. A to je tako. Ne zato što, nisam ja zbog toga ni sretan ni nesretan. Ali to je činjenica. Ako mi to ignoriramo onda ćete imati upravo i ove autonomaške pokrete i regionalne pokrete. Imat ćete upravo nešto što čak s našom tradicijom nema veze, jer ljudi nisu blesavi. Ljudi nisu blesavi. I upravo, da li je ta naša povijest bila više ili manje sretna, to je, o tome mi ne možemo ovdje, to nije …/Govornik se ne razumije./… ali mi to moramo poštivati. Mi to moramo prihvatiti i gledati što nas u procesima globalizacije zapravo čeka. Kako ćemo se mi upravo prema tom identi… Ja sam sto puta ovdje pitao što je hrvatski identitet? Kada su kolege iz HNS-a ono nudili kao jezi, kao rješenje svih tih problema. To bilo bi jako dobro. Ali mi zaboravljamo da smo imali tri sjajne literature na tri dioma, na tri dijalekta: čakavskom, kajkavskom i ovome štokavskom. Pa šta Krleža '36. godine piše u svom "Baladama Petrice Kerempuha" i kakav je njegov odnos prema Gaju? Nije ga mogao smisliti jer je upravo imao hrvatsku tradiciju izbacio kroz prozor. Mi možemo reći da je to bilo u nekoj funkciji, da je to bila dobra anticipacija ali isto dopustite da možda nije bila dobra anticipacija. Nitko to, nitko ne može tvrditi da literatura koja je pisana na štokavštini bolja od ove na čakavštini i kajkavštini. Nek mi to netko kaže, pa onda možemo otvoriti tu polemiku. To je bila jedna odluka, politička odluka, Bečki dogovor i sve ono što se tamo događalo …/Govornik se ne razumije./… koje je opet bilo u nekom kontekstu. Ali je to kontekst i mi ga isto prihvaćamo. Da danas mi upravo ove dvije tradicije doživljavamo kao nešto što je tu negdje. Ali nije dominanta, nije main stream hrvatske kulture. Ali nije to tako moralo biti. Ali da to tako ne bude, onda se i hrvatska tradicija tu mora pobrinuti. Upravo ta amerikanizacija, holivudizacija, to je neki, a kažemo da je to prozor u svijet, da je to zapravo drugi odgajatelj, da je to čak i zapravo veći učitelj nego što su pravi učitelji i učiteljice u školi. Ali što mi od toga imamo? je isto bilo zanimljivo vidjeti koliko se to zapravo ulaže, ne ulaže u ove "Piramide", "milijunaše" itd., gdje se dobra lova okreće i dobro se zarađuje i tim ljudima onda još dijele moralne lekcije. Moj kolega Letica je u svojoj čuvenoj knjizi koja je zapravo Biblija, trebala bi bit ovoga saziva Sabora, pa šta o tome tko mislio i tko se s time slagao, o moralnim vrlinama treba govoriti vrlo tiho, gotovo šaptom. A ne da itko ovdje, s ove govornice ili neke druge ima pravo da nama dijeli moralne lekcije. Isto sto puta sam otvorio pitanje TV pretplate. Ako je neka televizija javna a usput toga je i komercijalna, ima reklame i to reklame koje traju po pet, šest minuta a i više unutar jednoga sata, koliko onda upravo ima smisla. To na BBC-u nema. Na BBC-u ne možete imati reklame i TV pretplatu. Morate se odlučiti što će biti komercijalna ili manje komercijalna televizija. Ali sve mi to živimo, sve mi to plaćamo i onda se još od nas očekuje da zapravo bez ijedne primjedbe to prihvaćamo. Evo, ide ove promjene ideja jer se mijenjaju pravilnici pred ove izbore. Prvo, promašena. Nema ustavne, ustavno nije utemeljena ta promjena ali je to pokušaj opet zapravo jedne diverzije i ponovno u funkciji bipolarizacije hrvatske političke scene. Ljudi, zaboravlja se kada se sutra mi raspustimo mi smo sutra, fikcija je nula, mi smo svi političke stranke. Ustav ne poznaje kategoriju parlamentarna stranka. Nema parlamentarne stranke, mi smo svi politička stranka ali i ne bi mi ždrijebali nego da mi prepustimo nakladniku tj. uredniku da on određuje kog će zvati u kojem terminu pa ćemo kolega Đapić i ja dobiti negdje oko jedan i dva sata a netko će dobiti oko osam, devet, pola deset itd. E pa ne može to tako. I da ovdje mi to plješćemo i da kažemo kako je to jako kako je to jako dobro i da to podržavamo. E, pa neće ići. I ne bu išlo, ja isto mislim da ne bu išlo. Moji Zagorci su pametni ljudi, još pogotovo kad su impregnirani još nekim onako manjinskim genima to ne bu išlo. Zato kažem, zato upravo cijela. upravo nemam monopol nad istinom, ne želim biti uz, ja znam da u svakom od nas čuči totalitarist. To je lijepo pogotovo kad imate moć, to se onda upravo pokazuje. Pa nije Aristotel zato rekao "Daj čovjeku vlast, vidjet ćeš kakav je.", prije toga nećete moći suditi. Sve je to meni potpuno jasno. Ali upravo u ime nekih vremena ili nevremena, upravo bi se toga trebalo prisjetiti da budemo prema sebi korektni. "Vrana vrani ne vadi oči.", tako i mi ovdje princip solidarnosti bi morao biti u ovom parlamentu dominantan princip da upravo to shvatimo da tko bi gori da može biti i doli, se situacija može mijenjati, ne da tražimo. Pa ispada da je najbolje bilo u vrijeme OESS-a kad su mjerili koliko tko ima minutažu, da je to bilo zapravo. Ovako kad to prepustite arbitrarnoj volji nakladnika, oliti urednika, oliti novinara onda imate to što imate. Onda imate jednu surovu bipolarizaciju koja je falsifikacija hrvatske političke stvarnosti, koja uopće ne odgovara a onda bi se. Nema nepristojnoga pitanja ali najčešće pitanje je s kime ćete vi poslije izbora. što to koga briga, bitno je da se verificira vlastiti program, vlastite ideje pa onda je moguće vidjeti što je optimalno, koja su to optimalna rješenja a koja u sebi ne moraju nužno imati i trgovačke elemente. Nažalost, gotovo da to postaje kao normalno. Ovo je jedno nenormalno ponašanje, jedno zapravo devijantno ponašanje se ovdje želi proglasiti normalnim ponašanjem i onda se traži da se zapravo vi izjašnjavanje i na taj način zapravo da pridonosite i daljnjem produbljivanju bipolarizacije hrvatske političke scene. A mislim da ne odgovara ni lijevima ni desnima, niti HDZ-u niti SDP-u nego upravo je to da se i ono malo političkog u Hrvatskoj, one supstance koja postoji da se nestane. Meni je pun kufer sučeljavanja imagea a ne programa, virtualnosti a ne zbiljnosti. Ja bi volio vidjeti što su to zbilja istinski tip ekonomski i gospodarski program, i razvojni programi. Ja to ne vidim, ja vidim samo image i priče o ne znam satovima ili priče o o stvarima koje doista nemaju nikakvu vezu sa hrvatskom političkom zbiljom i koje ne rješavaju nijedan bitan hrvatski politički, gospodarski, kulturni, obrazovni ili ne znam koji drugi problem. Zato isto, evo kolegi Sutliću kojeg smo ovdje dali glasi doista upravo zato što sam bio duboko uvjeren kao i za kolegu Galića da je riječ o prije svega profesionalcu, o čovjeku koji zna svoj posao, koji je prije svega …/Govornik se ne razumije./… čovjek po definiciji, da upravo učini sve što je u njegovoj moći kao direktora da se doista uvede takva pravila igre koja neće nas uopće dovoditi do ovoga da nijedan glas, da da se svaki glas u hrvatskom političkom životu da ima pravo i svoje javnosti da se na Hrvatskoj televiziji čuje a da prepustimo građanima da oni dignu ruku ili ne dignu ruku, a ne da se stvara zapravo takav ambijent koji će doista raditi na tome da se Hrvatska nađe u situaciji Amerike ili Engleske. A kažem, ni sa američkom ni sa engleskom političkom tradicijom nema blage veze. Upravo u tom smislu, sve ovo što je napisano sve je to lijepo napisano, sve to stoji. E, upravo to. Ali ovo je bit. Bit je da doista vidimo što je to politički i kako ćemo se mi prema tome odrediti i da onda možemo i oni koji pobijede zapravo imati onaj osjećaj zadovoljstva a ne da u lažiranoj utakmici budu pobjednici. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda poštovani kolega Jurjević. Izvolite, kolega. **Jurjević, Marin (SDP)** Pa kolega Kramarić je rekao, citiram, "Hrvatska radio-televizija je dvopartijska televizija.". Želim ispraviti taj navod jer on po meni nije točan počevši od toga da Vijeće Hrvatske televizije nije stranački uopće da tako kažem modelirano. U prošlom sazivu Sabora za vrijeme koalicione vlasti donijela se odluka da političari trebaju izaći van iz tog vijeća. Ako je to vijeće ono koje vodi računa o politici koja se vodi, uređivačkoj politici na Hrvatskoj radio-televiziji zaista je čini mi se teško kazati da je ona dvopartijska, a kolega Kramarić koji je ušao u ovaj Sabor na listi SDP-a toga je posebno svjestan.

Jesu li rasprave u kružocima gotove? Jesu. U ime kluba SDP-a poštovani kolega Antun Vujić. Izvolite.

potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Odmah ću reći da ćemo u ime kluba SDP-a podržati ovo izvješće jer se ono prvenstveno odnosi na jedno razdoblje u kojem još i nismo tražili one promjene i one kvalitete koje sada tražimo sa novim razdobljem. Dakle, ovo je razdoblje prije događanja koja su uslijedila na televiziji na posljednjim izborima kadrovske strukture a koja je dakle ustoličila gospodina Vanju Sutlića uvaženoga glavnoga ravnatelja televizije i po proceduri kako je to već na neki način riješeno i cijelu ekipu koja će dakle voditi vjerojatno medijski najzanimljiviji nego i najodgovorniji činitelj razvitka demokracije u Hrvatskoj. U tom smislu mi smo u ovom Saboru u zadnje 4 godine prošli mnoge diskusije i mnoge da tako kažem mnoga sukobljavanja koja su na više ili manje kvalitetan način, danas smo čuli neke krajnje nekvalitetne načine kako se o tome govori raspravljali o perspektivama televizije. Ima dakako i ozbiljnih i neozbiljnih mišljenja. Svi su oni potpuno legitimna, ali ono što možemo reći sljedeće je i što bitno podvlači smisao našega cjelokupnog angažmana a to je da je od donošenja Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji pa do tolikih kriznih trenutaka kroz koje je prošao, kojega su prošli izvještaji preko da tako kažem opstrukcije da se za ovaj izvještaj u pozitivnom smislu glasa kako je to bilo u nekim sazivima i u nekim slučajevima kada se od njega raspravljalo. Došli smo na kraju ipak toga, do toga da se zapravo relativno većinski neću reći unisono jer su u tome uključene velike razlike ali u svakom slučaju sa odgovornošću podržava kurs u nadi da će dakle televizija biti ono što od nje očekujemo. A ona je već sada ono, što bi trebalo unaprijeđivati ali je ipak kao takvo različito od svega drugoga. To je jedini medij, podvlačim jedini medij koji je ne samo u vlasništvu Republike Hrvatske nego istodobno je strukturiran na način upravljanja da bi izražavao javni interes Republike Hrvatske. I za razliku od privatizacije svega šta u medijskom prostoru postoji ovo smo uspjeli očuvati mi svi skupa, vlast, opozicija i u različitim sazivima različite vlasti i opozicije kao da tako kažem jednu kvalitetu Hrvatske po kojoj se ona budući da televizija je komparativno gledano u odnosu na druge zemlje i relativno kvalitetna. Po kojem se ona izdvaja od da tako kažem onih zemalja u kojima je čak i javna televizija sredstvo za lov različitih interesnih skupina, različitih socijalnih i drugih ciljeva. Ovo je bio veliki zadatak i mislim da je ovaj Sabora sada na kraju ovoga mandata mora sebi sam čestitati da je to uspio. A kada to kažem, mislim oprostite da se izrazim malo i osobno onda u to uključujem i najveće kritičare ovoga što je bilo na televiziji uključujući i kritičare samog zakona. Pokazalo se da taj zakon može uspostaviti jedno relativno neutralno tijelo koje će pokušavati da drži televiziju kao jednu relativno neutralnu tehnologiju kod mnogih zainteresiranih interesa kao neutralnu tehnologiju na kojoj se predstavljaju različite političke pozicije i preko koje se natječu na ravnopravan način. Naravno da taj ideal svatko može promatrati iz svoga aspekta i ne biti zadovoljan u nekim pojedinostima ali je činjenica da je javna televizija možda jedini medij u ovom trenutku u Hrvatskoj, govorimo o ovim većim medijima koji nema u namjeri da predstavlja ovu ili onu socijalnu, političku, profesionalnu ili neku drugu poziciju. To je jedna izuzetna kvaliteta koja je postignuta i mogu izraziti da je i SDP u cjelini zadovoljan, ja posebno što je dakle ovaj zakon očuvao i što će vjerojatno sada trebati u jednoj perspektivi unapređivati čitav niz elemenata koji su u međuvremenu postali aktualni, a koji prije toga nisu bili aktualni kako bismo dobili još adekvatniji način funkcioniranja ovoga sustava radio-televizije. Bez ovakvog jednog javnog medija Hrvatska je da tako kažem prazan prostor. Ona je papir, neispisana mapa po kojoj svatko može crtati što hoće. Ipak zahvaljujući televiziji pojedini interesi ne mogu se postaviti kao ključni interesi i sa svim našim kritikama ona u tom pogledu može zaslužiti pozitivnu ocjenu pa tako i njeno izvješće koje prvenstveno obuhvaća izvješće ranije uprave mislim da možemo prihvatiti. Ono što moramo učiniti to je u jednom pozitivnom smislu da sve ovo što se čulo sad kao kritika bude sastavni dio njenog napretka. Jedan dio kritičara kako smo imali prilike čuti je kritizirao i s lijeva i s desna i gore i dolje različite elemente. Sa mnogim stvarima od toga se ne bih složio ali sa idejom i sa ciljem da javna televizija bude što javnija bih se itekako složio. Zato treba izgraditi normalne parametre prosuđivanja i normalne parametre u kojima će se vidjeti što je bolje, a što je lošije. Oni su mogući. Po našem mišljenju u ovom momentu je televizija suočena sa jednim posebnim aspektom privatizacije koja se njoj nije dogodila. Kada gospodin Kajin govori o tome da nije trebalo prodati treći program onda to nije kritika upućena ovoj televiziji jer to oni nisu htjeli. To je onda kritika upućena Europi jer su to oni htjeli. Dakle nemojmo govoriti o onome što ne pripada problemu televizije. Govorimo o onome što pripada problemu televizije. Taj problem je dakle sada vezan o tome kako unapređivati javni aspekt djelovanja televizije. Ideja da 10% troškova ide na vanjsku proizvodnju je nešto što ja pozdravljam. To je obaveza televizije da javna televizija osigurava produkciju i iz vanjskih izvora od 10%. Prema tome to što smo ovdje čuli malo prije kao kritiku spada u njene zakonske obaveze. Možda to ona ne čini na najkvalitetniji način, to je drugo pitanje i uvijek će biti, uvijek će biti razlikovanja u tim pitanjima. Ono što mi se čini da je glavni problem a to je jedan specifičan aspekt da tako kažem mikroprivatizacije Hrvatske radiotelevizije u kojem se zapravo javlja fenomen a to je da, da se na javnom prostoru, u javnim medijima, u medijima koji su u, u, kako se to nekad govorilo u društvenom vlasništvu, sad ćemo reći u javnom vlasništvu. I gdje Sabor vrši nadzor kao dakle ne neko poslodavno tijelo nego nekakvo drugo tijelo da se javljaju fenomeni zloupotrebe toga prostora u smislu da pojedinci preuzimaju ulogu da budu suci nad ukupnim političkim procesima u zemlji. Nad izborom pojedinaca koji će sudjelovati u nečemu i tako dalje. Ali i ovo pitanje ne bih promatrao kao pitanje namjere televizije nego bih ga promatrao kao pitanje da tako kažem stanja televizije u kojem bi vjerojatno ojačavanje pozicija daljnjeg razvitka profesionalizma u toj televiziji razriješavala i ovakva pitanja. Ne … /Govornik

Imamo dakle pred sobom jedan izvještaj koji se odnosi na period ispred ove uprave. Mnoge stvari znamo. Mnoge stvari znade uprava. Tu su u krajnjoj liniji i obećanja koja je ona dala. Ovdje treba izvršiti, osposobiti Televiziju za nove nove da tako kaže izazove vezano za nove da tako kažem tehnološke oblike prezentiranja javne televizije. I dakle mislim da Sabor može sa zadovoljstvo prihvatiti ovaj izvještaj i ovoga puta nakon mnogo vremena čak pretpostavljam i većinski jednoglasno. I dozvolite mi na kraju prije završetka samo da upozorim na sljedeće, a to je budući da se u ranijim raspravama ovdje čulo kako da tako kažem ovakva vrsta glasovanja oko Vijeća HRT-a ide u prilog nekoj bifurkanciji političkoga tijela u Hrvatskoj moram reći kad je u pitanju dio Izbornog zakona gdje se ovlasti prezentiranja, odnosno predlaganja kandidata odnose na oporbu onda to nije radio nikakav SDP nego su to radili zajednički SDP, HSNS, HSLS, a i drugi su imali prilike da se javi. Međutim nisu bili u tom pogledu aktivni. Kad je u pitanju IDS ne znam kome su se oni obratili ili obraćali koliko vidim, barem osobno gospodin Kajin, za njega se ne bi moglo reći da nije dovoljno prisutan na Televiziji. Žao mi je što sam baš sa ovakvim pojedinačnim slučajem završio ovu raspravu. Ali budući da mislim da imamo pred sobom ozbiljan izvještaj i probleme koji su, čije je rješenje dobro krenulo onda bih dakle predložio da se ovaj izvještaj prihvati, što SDP, klub SDP-a podržava. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Vujić. U ime kluba Nacionalnih manjina, poštovana kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ravnatelju, kolegice i kolege. Ako bih pošla od opće konstatacije da Vijeće Hrvatske radiotelevizije ispunilo je svoju temeljnu zadaću jer su svojim programima zadovoljili interese javnosti na državnoj i lokalnoj razini, te zadržali odgovarajuću zastupljenost informativnog, kulturnog, obrazovnog i zabavnog sadržaja zasigurno bi bez daljnjega mogla reći da podržavam ovo izvješće. Jednako tako prateći izlaganje kolege Vujića složit ću se sa puno njegovih konstatacija da su na HRT-u vidni napreci učinjeni. Nažalost imam tu nesreću ili sreću da pripadam upravo onih 10% populacije odnosno pripadam nacionalnim manjinama koji nažalost ne mogu tako ocijeniti ovaj napredak. Naime, i zakoni Republike Hrvatske upravo u sklopu pozitivne diskriminacije daju neka prava nacionalnim manjinama, a koje bi Vijeće upravo kroz svoju nadzornu funkciju trebalo pratiti, a to su prava koja proizlaze i iz Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, članak 5. točka 4. i 5. jer neću govoriti samo o isključivo nacionalnim manjinama, već i Hrvatima izvan domovine gdje bi svakako Televizija trebala voditi računa upravo o provođenju tih zakona koje je donio ovaj Parlament. Nažalost, ni jedne jedine riječi u ovom izvješću ovdje ne stoji o tim programima. A mi smo uporno sve tri, odnosno sada 4. godinu u ovom mandatu upozoravali da ne tražimo puno, da tražimo znači samo poštivanje zakona koji su donijeti u Parlamentu, da tražimo samo ono što smo možda do '90.-ih godina imali, a to je ono malo informiranja na jezicima nacionalnih manjina. Na kraju krajeva nemojmo zaboraviti da je Republika Hrvatska potpisnik konvencija, povelja, na kraju krajeva i Povelje o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika, da kažem i u osnovnom zakonu članku 18. je rečeno da je i Radiotelevizija, odnosno mediji elektronički mediji na državnoj, regionalnoj, lokalnoj razini, da su dužni proizvoditi i emitirati emisije na jezicima manjina. Mi smo u nekoliko navrata ukazivali da upravo taj segment nije zadovoljen. U nekoliko navrata smo tražili povrat kronika na jezicima manjina. Čak štaviše savjet za nacionalne manjine kao najviše tijelo manjina u Republici Hrvatskoj je izdvojio određena sredstva na uštrb kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, da pomogne u educiranju novinara na manjinskim jezicima. Nažalost novinari su edukaciju prošli. Novinari su na HRT-u koliko znam i zaposleni. Ali od kronika do dana današnjega nema ništa. Mi od '92. godine govorimo o magazinu "Prizma" koji je zaista, ja sam i sa ove govornice nekoliko puta rekla da je dobar magazin ali da je to emisija koja izvješćuje većinu što radi manjina. Ali tamo nema manjinskih jezika. Odnosno ima ih u tragovima i nikada ne znate da li ćete u "Prizmi" i čuti koji manjinski jezik. analizirajući što je učinjeno u tom dijelu i polazeći čak i od toga da mi imamo predstavnika u Vijeću HRT-a koji nažalost u nekoliko navrata je pokušao nametnuti ova pitanja nije uspio. I ja moram reći da klub Nacionalnih manjina ovo izvješće neće podržati. iako se priklanjamo tome da je javna televizija zaista sve više javna, da je demokratska, da zaista ne možemo više govoriti o utjecaju izvana o kojem smo svojevremeno dosta pričali. Meni je žao što zaista manjina, a kažem govorim o 10% populacije ovdje nema. Ako pogledamo financijski dio. U pristojbama praktički 67% prihoda otpada upravo na pristojbe. Ako pogledamo da je u tome sudjeluju pripadnici nacionalnih manjina onda ja mislim da bi oni imali pravo očekivati, a kažem shodno pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske, shodno poveljama i konvencijama koje smo potpisale da bi zaista barem trebalo biti zastupljenost jezika manjina barem u granicama koje je bilo do '91. Mi smo nekoliko puta upozoravali da mi ne tražimo da kada su emisije manjina na jezicima manjina da one moraju biti emitirane na državnoj televiziji u smislu tom da mora to vidjeti cijela Hrvatska. Mi smo rekli da određene manjine će zadovoljiti i nivo regionalni, budući da su i manjine regionalno često distribuirano, ako ćemo Mađari su područje Osijeka i onog istočnog dijela. Znamo da su Česi bjelovarska regija, odnosno županija. Talijani da su više zapadni dio, odnosno Istra i taj segment. Prema tome ne treba emisije i kronike na manjinskim jezicima na razini nacionalnoj. Ali na regionalnoj svakako i manjinski jezici svakako. Hvala lijepa. Hvala vama poštovana kolegice. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je poštovani kolega Letica. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Poštovana kolegica Dorotea Pešić Bukovac. Izvolite kolegice. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine Sutliću, poštovane kolegice i kolege. Pa evo ja bih se osvrnula na moje osobno iskustvo vezano za HRT i za Vijeće HRT-a, a radi se o jednom pismu koje sam ja uputila početkom srpnja mjeseca i ja ću vam sad pročitati jedan dio tog pisma, a vezano je na Zakon o elektroničkim medijima, članak 15. gdje se govori u alineji 1. da nisu dopušteni programski sadržaji koji ugrožavaju ustavni poredak i nacionalnu sigurnost i 2. u programskim sadržajima zabranjeno je poticati, pogodovati poticanju i širiti nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju i netrepeljivost, antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističke, nacističke i drugih totalitarnih režima koji poticati na diskriminaciju ili netrepeljivost prema pojedincima ili skupinama zbog njihova podrijetla, boje, kože, političkog uvjerenja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih određenja ili osobina. Pismo se je odnosilo na emitiranje Thompsonovog koncerta, odnosno snimku Thompsonovog koncerta 1. srpnja 2007. godine na udarnom terminu, a znamo da se na tom koncertu provociralo ustaškim znakovljem, a u to vrijeme, znači taj isti dan kada je pušten koncert Thompsona, snimka koncerta Thompsona odvijala se završna večer u Rijeci festivala melodije Istre i Kvarnera koji njeguje čakavski izričaj i čuva kulturnu baštinu toga kraja, te za takvu manifestaciju na HRT-u nije bilo sluha da bude u direktnom prijenosu, već se tek nakon snimke Thompsonovog koncerta emitirala skraćena snimka melodije Istre i Kvarnera. Bilo je sjednica gdje se je raspravljalo, 42. sjednica je bila održana 13. srpnja, 43. sjednica 24. srpnja i 44. sjednica održana je 3. rujna gdje je Programsko vijeće raspravljalo o mnogim stvarima. Iz ovoga se ne vidi detaljno o čemu se raspravljalo, ali ja na svoje pismo niti od HRT-a, niti od Programskog vijeća odgovora dobila nisam. Mislim da mi mali zastupnici valjda ne zaslužujemo odgovor od velike i moćne televizije. Na samom koncertu sigurno da nije bio posao televizije da se bavi ustaškim znakovljem, to znamo i svi da je posao policije, pravosuđe itd., ali ono što će se emitirati na televiziji to je sigurno posao televizije i da izabere ono što će se emitirati u udarnim terminima. Mislim da nam to ne može služiti na čast i da to sigurno nije dobro da se naše mlade educira da se treba nekoga mrziti, a ne da se treba njegovati čakavski izričaj ili neki drugi i da se kulturološki mlade uzdiže. Znamo i svi da isto tako emisije znanstveno-obrazovnoga sadržaja, kao i emisije iz kulture i nadalje ne poštuje se preporuke Vijeća HRT-a, emitiraju se u neprimjerenim terminima. Tako mislim da nije bilo možda, ne bi bilo dobro da se ne pusti i Thompsonov koncert, jer on ima sigurno svoje ljubitelje, ali treba sigurno izrezati sve ono što podsjeća na neka vremena koja nisu dobra za našu zemlju i da se izabere isto tako jedan drugačiji termin i da se neke vrijednosti trebaju drugačije vrednovati. Zato smatram da se još uvijek ne vodi dovoljno računa o kulturološkoj i civilizacijskoj razini programa, a vi ste gospodine ravnatelju najavili da će do takvih promjena doći. Ja se iskreno nadam, pretpostavljam da možda nije još bilo dovoljno vremena, ali da ćete u budućnosti što ste obećali prije izbora za ravnatelja, da ćete to učiniti. Evo to je moje bilo osobno iskustvo, o tome nema niti riječi u ovom izvješću, ali ja bih vas molila da bez obzira što je već prošlo 3 mjeseca da mi odgovorite na moje pitanje koje sam vam postavila i pismeno. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, poštovana kolegica Lelić. Izvolite kolegice. Izvolite onda repliku. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolegica se osvrnula na svoje viđenje, svoje iskustvo sa HRT-om i na koncert od Thompsona i slažem se na kraju da ste ipak rekli da koncert taj je trebalo prikazati na televiziji, ali ja zaista, ja sam ga sama gledala i volim slušati Thompsona i od toga uopće ne želim skrivati da on educira mlade da nekoga mrze. Ja zaista gledajući tu snimku nisam vidjela da se tu educiralo da se nekoga mrzi, i mislim da je ono i bilo izrezano sve ono što bi eventualno nekoga moglo da izaziva negodovanje. Mislim da se ova Vlada i uopće društvena politika kod nas opredijelila u odnosu na bilo koje znakovlje, pa tako i ustaško. Na žalost nismo se još opredijelili u svezi nekih drugih znakovlja. No, ja bih se osvrnula evo ovako na svoje iskustvo sa televizijom. Pa danas evo čitam novine, jedne da sada ne reklamiram koje i evo pročitat ću neke stavke. Hrvatske je ostvarila znatan napredak ove godine i druga je na ljestvici reformatora u svijetu iza Egipta i na vrhu ranga u regiji Europe i središnje Azije u lakoći poslovanja pomaknuvši se za 27 mjesta. To je izjavio potpredsjednik Svjetske banke Međunarodne financijske organizacije. Također kaže, kao najbolji reformator u Europi i središnjoj Aziji Hrvatska je provela reforme u 4 od 10 područja itd. i baš me zanima da li će jedno otvoreno recimo na ove ovakve dobre pokazatelje u Hrvatskoj da bude ili neka druga emisija koja bi govorila o nečem pozitivnom, o nekim negativnim stvarima se iz dana u dan ponavlja i tako. Tako da mislim da zaista evo, i javna televizija, naša ona javna i nacionalna televizija treba voditi računa za razliku i od drugih televizija više, o nacionalnim i javnim interesima i promicati i ovakve vrednote kao što ovdje ima i o pozitivnim dostignućima. Mislim da je previše zastupljeno onoga svega što je negativno pa se stvara onda opća slika u društvu da je svega više nego što u biti postoji. Pa evo, ja bi u tom smislu

vrijednosti koje trebaju biti primarne, da se njeguje kultura i izričaj bilo čakavski, bilo neki drugi, ali tome nije tako. Još uvijek se veličaju ustaštvo, znakovi itd. A sami znamo što je prethodilo tom Thompsonovom koncertu koji se na samoj televiziji deset dana prije reklamirao u svim udarnim terminima. Nije samo isto pitanje ustaških znakova. Znamo ako ćemo pjevati pjesme Thompsona koje riječi iz tih pjesama proizlaze. Znači, nije stvar samo u simbolima. Udarni termin mislim da ne zaslužuje jedan Thompsonov koncert, pogotovo snimka. Što se tiče ovo o čemu ste vi govorili o reformiranju da je Svjetska banka, to je reformiranje u financijskom sustavu. Mislim da to nema nikakve veze sa ovime što smo sada govorili. A neke vrijednosti su očito poremećene, jer na primjer gospodin Ljevak koji je predstavnik Udruga u programskom vijeću sjedi u službenoj loži u Umagu sa protokolom iz Umaga, sa predsjednikom Mesićem, sa vama gospodine Sutlić itd. Prema tome, mislim da tamo njemu nije mjesto, dok su saborski zastupnici sjedili u najnižim najnižim redovima zabijeni u najlošiji kut cijeloga terena. Pošto je on predstavnik udruga mislim da bi njemu bio sukob interesa da sjedi tamo gdje je sjedio. Hvala. Poštovana zastupnica Jagoda Majska Martinčević. Izvolite! **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine glavni ravnatelju, kolegice i kolege. Ja pretpostavljam, pa ću tako i ja učiniti da ćemo mi ovo izvješće prihvatiti. A i rekla bih više iz jednog pragmatičnog i prozaičnog razloga, jer oni na čiji bi račun možda trebalo uputiti kritike nema. To se naprosto odnosi na razdoblje kada gospodin Sutlić nije ravnao televizijom. Prema tome, mislim da krivci ili zaslužni pa i za sve što se događalo, pa i za ovo izvješće nisu ovdje, neće ni biti više. I trebalo bi ga prihvatiti takvim kakvo ono jest. Ali to ne znači da ne bismo trebali progovoriti o nekim

jer po treći puta govorim i sad ću opet ponoviti manje-više jedno te isto, što samo znači da se gotovo ništa u odnosu na segment koji je meni blizak i koji najbolje poznajem a to je kultura, nije u protekle tri godine na Hrvatskoj radio televiziji promijenilo. I kao što je moja poštovana kolegica Zdenka Čuhnil govorila o manjinama tako ću i ja govoriti o jednoj manjini, to je manjina kulture odnosno kulturna manjina na Hrvatskoj radio televiziji, jedan segment koji zapravo djeluje poput siromašne sluškinje ili nekakve udaljene sestrične u toj obitelji koji nema ni svoje pravo mjesto, ni koncepta ni vizije u jednom tako specifičnom mediju kao što je televizija. Da li kultura nekom treba ili ne treba ne bi trebalo biti pitanje niti meritum stvari, zato jer je njezina pozicija zacrtana u zakonu o Hrvatskoj radio televiziji. I kad bi se samo toga urednici odnosno oni koji dozvoljavaju to urednicima držali, mi bismo imali jako puno kulture. Ovako boljim se da je imamo i dalje skrivene u nekakvim zorničkim u nekakvim sitnim noćnim satima kad to zapravo nitko ne gleda. Što se tiče glazbe. Ja ne znam zašto, pitala sam i gospodina Galića prošli puta, da li se on to srami svog orkestra koji košta? Taj orkestar košta. Taj orkestar ima svoje termine, svoje plaće, dakle sve ono što pripada tome. Međutim, koncert tog istog orkestra, te iste kuće se pokazuje u jedan u noći. Ne znam za koga i zbog čega. Bolje ga ne pokazivati, jer u jedan u noći ja vas uvjeravam neće nitko slušati koncerte. To je broj jedan. Nije samo glazba naravno. Da ja ne bih upala u nekakve fah priče, nije samo glazba u pitanju. U pitanju je i znanost, u pitanju su u krajnjoj liniji i te dramske serije kojih više nema. Umjesto njih mi sad već godinama gledamo nekakve moram reći priglupe sapunice, loše režirane, loše napisane, loše glumljene. Opet se pitam za koga? Da li je to funkcija, da li je to ona temeljna odrednica Nacionalne televizije koja bi trebala i obrazovati i educirati. Možda, ja ne znam, nisam sigurna da je to usmjereno na jedan određeni segment populacije, ali rekla bih da nije. Ono što nedostaje u kulturnom programu to su živi prijenosi, to je nešto što je imanentno mediju televizije. Živi prijenosi, živi susreti sa živim ljudima. Jer emisije kad vi stavite pet, šest ljudi u studio u kojem se onda razgovaraju dva sata ni o čemu, to doista nikoga ne zanima. No, eto. Ja se nadam da nakon ove četiri godine našega mandata da će kolege zastupnici u sljedećem, ako će bit zainteresirani za kulturu na Hrvatskoj televiziji, da će imati možda malo lakši posao. I sad mi samo dozvolite još jednu digresiju. Ja sam na našem Odboru za informatizaciju i medije kada je bilo riječ o izvješću spomenula jedan primjer koji se ne odnosi na izvješće dakle na razdoblje o kojem govorimo, jedne emisije iz kulture koja je bila po mom sudu, a i po sudu mnogih politizirana. I rekla sam da to nije mjesto na kojem bi se takve stvari trebale raspravljati. A sada ću samo upozoriti gospodina ravnatelja da je uz Dan neovisnosti dakle prije nekoliko dana na Hrvatskoj televiziji osvanula upravo taj dan "Latinica" sa

da se na takve datume kao nekad na 29. novembar, 1. maj ili ne znam koji ondašnji državni praznik sviraju samo koračnice i puštaju nekakvi politički govori, ali da se o braniteljima uz Dan hrvatske neovisnosti govori u negativnom kontekstu mislim da je to kontraproduktivno za sve, i za televiziju i za branitelje, i za gledatelje, koga god hoćete a bojim se da je tendenciozno bilo. I žao mi je da se takve stvari događaju i uopće se ne osjećam nelagodno ako će netko pomisliti da se ovaj čas pletem u program. Da, pletem se sa punim imenom i prezimenom i odgovornošću prema temi i prema svemu do čega nam je stalo jer smatram da Hrvatska radio-televizija mora konačno ispuniti svoju funkciju javne televizije i da ne smije niti jednu emisiju zlorabiti, niti jednu emisiju zlorabiti u smislu nekakvih politikantskih ideja a osobito na dane onih blagdana gdje se doista jedan veliki dio hrvatske populacije a to su branitelji može osjetiti poniženo i ugroženo. Hvala lijepo. Hvala. Replika poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. reći ću nekoliko stvari da i hrvatski branitelji zapravo su kao i manjine, kao i kultura, isto kao i festivali na lokalnim nivoima koji bi trebali biti direktno prenošeni i bili su nekada. I želim reći da stvarnost je slijedeća, da sam prijašnjeg ravnatelja upozoravao i tražio od njega da …/Govornik se ne razumije./… Republike Hrvatske uputila dopis na njega, na gospodina Rončevića i na glavnu urednicu sa dopisom smo postali kazetu snimljenih filmova "Mi smo osjetili, vi ne zaboravite.". Taj serijal ukoliko nije bio dostatan da bude pokazan na televiziji svojim sadržajem ni svojom kvalitetom moglo nam se odgovoriti bar. Danas je dvije i pol godine poslije toga našega uputa i dopisa uz požurnicu, uz osobnu nazočnost na sastanku sa bivšim ravnateljem Galićem, Rončevićem, Nemčićkom i ostalima gdje su bili nazočni svi branitelji donio sam ponovno taj materijal, predao im ga u ruke. Predsjednik programskog vijeća srazmjerno iskritikovao glavnoga urednika no ništa se nije u konačnici dogodilo. Ni danas još odgovora nemamo s Hrvatske radio-televizije. Moram vas podsjetiti da pitate, da vidite, ne okrivljujem vas. Pitajte tko su ti ljudi koji ne mogu sročiti ni odgovora ne valja vam materijal, dođite posajvetovat ćemo se, vidjet ćemo kako možemo vam pomoći kako prezentirati vašu populaciju invalida Domovinskog rata u nekakvom svijetlu što rade danas, kako žive danas, kako su stradavali jer i te zabilježbe o stradavanjima imamo izvorne dokumente kako su ih mine rastrgale, kako su im odsječene noge, kako su im stavljali infuziju, zaustavljali krvarenje. Sve to smo poslali kako bi u prigodnim momentima i datumima ili po deset minuta u tjednu ili u mjesecu puštano bilo kako bi se prisjetili tih svih događaja. I moram naglasiti da stvarno je neprimjereno kada se na Dan nezavisnosti Republike Hrvatske montira "Latinica" sa sadržajem "Sve tajne registra hrvatskih branitelja" gdje se pozovu dezerteri i izdajnici u tu emisiju koji govore o negativnostima, o aluzijama, aluzijama, o sumnjama koje nemaju nikakvog uporišta i dokaza a poslije te "Latinice" dolazi Mamić kao glavna preokupacija Hrvatske na Dan nezavisnosti. Poštovani zastupnik Vladimir Štengl slijedeća replika. **Štengl, Vladimir (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice, spomenuli ste "Latinicu" i spomenuta je sada u ponedjeljak. Međutim, za jednu redakciju Hrvatske radio-televizije odnosno Hrvatske televizije to nije bio Dan nezavisnosti nego Dan domovinske zahvalnosti. Na stranici 202 teletexta je pisalo da Zagrebačka burza taj dan nije radila zbog Dana domovinske zahvalnosti. Ovo govorim gospodine ravnatelju vama kao pomoć. Možda ste primijetili, možda niste. Poštovana zastupnica Zdenka Babić-Petričević.

što nisam odmah dao obrazloženje. Cijenio sam činjenicu da je ovo kraj jednog velikog razdoblja, da ima puno posla i da nakon što smo prošli odbore možda ne treba jedno ipak u osnovi tehničko izvješće jednog prethodnog razdoblja posebno obrazlagati i to je jedini razlog zašto nisam govorio. Također, dužan sam ovdje prenijeti i ispriku gospodina Zdenka Ljevaka koji nije nazočan u ovoj dvorani iz jednostavnog razloga što je on na otvaranju za nas ipak važne manifestacije Sajma knjiga u Frankfurtu u kojemu se upravo i hrvatska knjiga na poseban način predstavlja. A evo da to možda kao obrazloženje dodatno kažem mi smo danas tek doznali da ćemo danas danas ovdje i govoriti. u programu. I vi ste dobili zapravo samo jedan sukus pobrojanih tema a ne i stvarnu refleksiju svih primjedbi koje su tu padale i izgovorene. Naravno, ako se to prati po temama koje izlaze u medijima u čemu i mi naravno participiramo onda je to uvijek ono što na neki način može iz tog cijelog rada biti opet pod nekom manje-više firmom žutila izvučeno a ne jedan kompletni refleks rasprava koje se tamo vode. Međutim, ono što vas uvjeravam to je da mi to svaku riječ koja se tamo kaže vrlo ozbiljno shvaćamo i nastojimo popraviti. Pa ja ću čak reći da mi je jako žao što glavni ravnatelj Hrvatske radio-televizije barem na početku mandata nema priliku da na neki način kaže i obrazloži program s kojim izlazi pred vijeće i koji je zapravo jedno specifično tumačenje kako on vidi izvršenje zakonske uloge koju Hrvatska radio-televizija ima i kako je misli u jednom razdoblju provesti. Ja vas uvjeravam da je takve prilike da bi mnoga pitanja koja su ovdje postavljena dobila svoje jasne odgovore a i vi uporište da možete kritizirati još temeljitije da li izvršavamo ono što smo namjerili napraviti ili ne. Što se tiče samog izvješća jedino moram dodati to da smo nastojali u njemu po prvi put i to ste dobili jasno naznačeno upravo ona pitanja koja su ovdje u Saboru bila postavljana a tiču se našeg poslovanja posebno obrazložiti i dodatno na njih odgovoriti. Kako se nalazimo neposredno pred izbore a ovdje je izrečeno nekoliko vrlo karakterističnih ocjena u vezi s time ja ću prokomentirati tu stvar samo na jedan način. Čovjek koji sada pred vama stoji i govori spreman je napustiti funkciju dan nakon izbora ukoliko je Hrvatska radiotelevizija taj posao ne odradi najčasniji, najkorektniji i najbolji mogući način. I to na temelju vlastitog zaključka da to nismo napravili na najbolji mogući način, a ne na temelju bilo kakve kritike koja će doći sa strane. Ja to namjerno ističem zato što ja imam pravo da to kažem jer ako sam mogao operativno voditi devedesete i odraditi ih na jedan način koji, u uvjetima koji su bili neuporedivo teži onda mogu s pravom reći da imam pravo dati garanciju ovom tijelu i ovoj javnosti da će Hrvatska radiotelevizija taj posao odraditi na najbolji mogući način. Štoviše ja ovdje se želim složiti sa jednom konstatacijom koju je izrekao gospodin Kajin i koju sam ja već javno i u novinama izrekao također. Hrvatska radiotelevizija danas više nije izložena i ja doista moram reći da ovom, ovih pola godine ne osjećam apsolutno nikakav pritisak. Interese da. Sa strane oficijelne politike, oficijelnih tijela bilo stranaka bilo državnih institucija. Ali moram reći da se mi nismo sasvim odmakli od politike upravo u onom smislu u kojem je govorio gospodin Kajin. Ako nema institucionalnog pritiska na nas, ako dakle naša uređivačka politika je samo samo ja ne mogu ipak do kraja biti zadovoljan jer još uvijek previše, previše nažalost u našem programu ima onoga što je gospodin Kajin označio kao individualni odnos naših pojedinih novinara sa pojedinim stranačkim strukturama. Otjerajte ih od sebe, pomoći ćete svima. Oni koji danas služe na taj način služit će sutra druge i nisu pouzdani suradnici. Pomoći ćete nama, pomoći ćete da riješimo ovaj problem o kojem gospodin Kajin govori. Toga ima previše, tome želimo izaći na kraj. Pa ću čak i reći tu temu da oni pokazatelji a otkako sam došao na tu dužnost provodim neprekinuti monitoring zastupljenosti političkih stranaka u pojedinim emisijama. Oni pokazatelji koji do mene dolaze pokazuju nevjerojatne razlike od emisije do emisije što također potvrđuje ovu tezu i nije točno, sad ću reći ovako sasvim precizno da dvije najjače stranke sukladno sukladno svojoj snazi imaju i najveći pristup na ekran. Nažalost kolege to je potpuno drugačije strukturirano kad to pogledamo sa tog stanovišta strukturirano, strukturirano je tako kako tko ima svog čovjeka u Hrvatskoj radioteleviziji. Ja vam obećavam da što se mene tiče radit ću sve da to iskorijenim i u tom poslu očekujem podršku javnosti pa i samog Sabora. Zato jer mislim da je to jedini mogući način da napravimo najbolje što možemo napraviti. Ja ću samo ovdje reći još jednu stvar koja se tiče ovoga što je govorila gospođa Jagoda a to je da Hrvatska radiotelevizija je samo dijelom informativna institucija. Mi smo prvenstveno ustanova koja je kulturna, koja je čuvar i podržavač pa čak i pokretačka snaga cjelokupnog razvoja. Čuvar identiteta, čuvar bogatstva. Ona je oblik jednog ukupnog dijaloga između Hrvatske i cijelog civilizacijskog korpusa u kojem živimo. Prema tome ja bih volio da u ovoj raspravi i radio i ovi drugi sadržaji ponekad budu ispred samo jedne jedine naše funkcije, a to je informativna i samo jednog jedinog njenog dijela a to je politički. Nažalost i ova rasprava ako smijem malo biti kritičan i prema vama malo je previše pod utjecajem predstojećih izbora. Po svojoj definiciji mi kao javna televizija zadovoljavamo potrebe manjine. Uvijek manjine. Jer samo sabrana manjina svih vrsta predstavlja cjelokupno stanovništvo. To je to pravo na pretplatu jer komercijalne stanice rade za većinsku publiku. I zato pretplata nije dobra stvar jer nju uvijek možete ubrati samo kod većinske publike. Kad je proračun u pitanju to je služenje državi. I većina stanica koje su se ovdje spominjale imaju proračun koji je neusporediv sa našim prihodima i ja bih se jako rado za takav proračun mijenjao i odustao od bilo koje kune koju ostvaruje putem oglašavanja. Ali vi ste vjerojatno procijenili gdje je taj balans između mogućnosti plaćanja koje ima stanovništvo i onoga što onoga što možemo zaraditi na tržištu da bi ipak obavili u korist cjelokupne hrvatske javnosti svoju funkciju. Na kraju htio bih reći još i nešto u vezi sa pozitivnim našim djelovanjem. Mi doista mislimo da će nam tehnologija pa i vraćanje tog ukinutog trećeg kanala jer nam sada to tehnologija omogućava. Vjerojatno će već biti od nove godine u jednom značajnom dijelu zemlje vidljiv, u Istri kompletno. Od nove godine planiramo ići i sa 4. informativnim kanalom i time zadovoljiti i otvoriti mogućnost da zadovoljimo sve ove potrebe koje imaju manjine i da možemo govoriti i regionalno više i konkretno na svim jezicima na kojima trebamo u Hrvatskoj progovoriti da bi zadovoljili zakonske a reći ću i civilizacijske norme. Ali htio bih s druge strane reći još jednu rečenicu koja se tiče Zagreba. Reći ću to i kao Zagrepčanin. A ne samo kao ravnatelj, glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Zagreb nije dominantno na ekranu. Zagreb kao glavni grad Hrvatske, kao metropola iz koje polazi sav politički, kulturni, zakonodavni život da. Ali reći ću ovo, Zagreb kao grad koji živi svoj specifičnim životom, sa svojim okruženjem manje je nazočan od mnogih naših regija u našem programu. za jednu ravnomjernu, realnu nazočnost regija u programu kojim ćemo pojačati i regionalnim programima kroz prestrukturiranje sva ova tri kanala, odnosno četiri kanala, kao i u ovom sadašnjem redovitom programu tako ćemo … /Govornik se ne razumije./ … udovoljiti ovim propisima koji se od nas očekuju i ovim zakonima koji su nas na to obavezali. Na kraju još ću samo reći to da će Hrvatska radiotelevizija tu se vraćam na temu izbora pratiti izbore onako kako odluči Sabor, bilo da ostaje na stazi stari pravilnik, stari pravilnik, bilo da donesete novi i samo u okviru onoga što ćete vi svojom odlukom propisati. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem raspravu.